Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, започваме с първа точка от днешния дневен ред: ИЗБОР НА ОМБУДСМАН. Процедурата по избор е съгласно Правилата, приети с Решение на Народното събрание от 4 март 2020 г. Ще Ви запозная с Правилата за избор на омбудсман: 1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. 2. Народното събрание изслушва Доклада на Комисията по вероизповеданията и правата на човека в резюме. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за омбудсман, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. В случай че двама или повече кандидати са получили равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. 9. Когато кандидат се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание и той е единствен кандидат за длъжността, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. Колеги, с Доклада на Комисията по вероизповеданията и правата на човека ще ни запознае господин Велчев. Заповядайте, господин Велчев.

На открито заседание, проведено на 14 май 2020 г. и излъчено в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание, Комисията по вероизповеданията и правата на човека проведе изслушване на предложения кандидат за омбудсман по реда на Раздел IV от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание, приети с Решение на Народното събрание от 4 март 2020 г., наричани по-нататък „Процедурни правила”. На заседанието присъстваха представители на неправителствени организации. Председателят на Комисията обясни, че изслушването ще се проведе съгласно Процедурните правила. че е постъпило едно предложение за омбудсман – на доцент доктор Диана Ковачева, предложена от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Към предложението са представени всички изискуеми документи съгласно Раздел I, от Процедурните правила – писмени мотиви, автобиография, диплома за висше образование, документи, удостоверяващи опит в сферата на правата на човека, и декларации. Предложението за кандидата, заедно с всички документи, както и постъпилите становища и въпроси от неправителствени организации са публикувани в срок на специализирания сайт на страницата на Народното събрание. Председателят на Комисията информира, че съгласно Раздел IV, т. 1 от Процедурните правила представените документи са проверени и кандидатът отговаря на изискванията на Закона за омбудсмана за заемане на тази длъжност. Кандидатурата на доцент Диана Ковачева беше представена от заместник-председателя на Комисията госпожа Евгения Алексиева, един от вносителите на предложението. Госпожа Алексиева акцентира на дългогодишния професионален опит на доцент Ковачева в сферата на защита на правата на човека, включително като заместник-омбудсман, преподавател по международно и международно хуманитарно право, експерт на Съвета на Европа, министър на правосъдието и изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“. На 5 септември 2019 г. доцент Ковачева встъпва в длъжността „омбудсман“ на

В заключение госпожа Алексиева заяви, че парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ счита, че доцент Ковачева притежава необходимите професионални и нравствени качества да бъде успешен омбудсман, който ще продължи да работи за защита на основните права и свободи на гражданите в Република България. След представянето на кандидатурата се премина към личното представяне на кандидата и излагане на концепцията му за работа като омбудсман. В изложението си доцент Ковачева сподели, че концепцията за работа на омбудсмана може да бъде само рамката и посоката на работа, защото дневният ред на институцията се определя от гражданите, а също така и от динамиката на правната и институционалната среда. Омбудсманът има широк мандат, правомощието да защитава и да насърчава защитата на основните права тогава, когато има има посегателства или опити за тяхното нарушаване от страна на публичноправни или частноправни субекти. В изпълнение на тези правомощия за последните девет месеца като омбудсман е изпратила над 400 препоръки към институции и представители на частния сектор във връзка с рискове от нарушаване на права на граждани, като всяка втора от тези препоръки е била изпълнена изцяло или в по-голямата си част. Доцент Ковачева посочи проблемите на гражданите, които са били на вниманието на институцията на омбудсмана. Традиционно и през тази година най-голямата група жалби са за нарушени потребителски права – оплаквания за високи цени, за липса на връзка между качество и цена, което показва, че най-трудна е битката на хората с монополите. На следващо място са жалбите, свързани със социално-икономическите права на гражданите – проблеми на пенсионерите, правата на социално изключените, следвани непосредствено от правата на уязвимите групи, онези, които остават невидими за обществото – хората с увреждания, децата в институции, възрастните хора в домовете за дементно болни, хората в психиатриите. Голям е също така делът на хората, които се оплакват от обстоятелството, че много трудно погасяват своите задължения към частни съдебни изпълнители, колекторски фирми, фирми за събиране на дългове. И по тази причина доцент Ковачева е изпратила препоръка към Асоциацията на фирмите за бързи кредити и Асоциацията на колекторските фирми с настояване в пандемичната ситуация да сложат на своите сайтове обща политика, КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: „…хората за възможностите за индивидуален подход при обективна невъзможност да погасяват своите задължения. Тази препоръка е била изпълнена, а обратната връзка от страна на гражданите е за това доколко този ангажимент се изпълнява, тъй като няма законодателна регламентация и контрол върху фирмите за бързи кредити и колекторските фирми. Доцент Ковачева сподели, че ситуацията на пандемия е влошила положението, в което се намират всички тези групи хора, и само за последния месец е изпратила над 30 препоръки до различни институции и представители на частния сектор. Според нея важен приоритет е използването на статут „А“, предоставен от ООН на омбудсмана, защото ще може да защитава правата на българските граждани и на международно ниво. В заключение доцент Ковачева пое ангажимента да поддържа авторитета и отличната репутация на институцията на Омбудсмана, както на национално, така и на международно ниво, да укрепва доверието на хората в обществения защитник и да превърне институцията на омбудсмана от последна надежда в първа реакция в случай на нарушаване на човешките права. Отчитайки, че правата на човека не са даденост, ще ги отстоява всеки ден съвестно и неотклонно, с всички конституционни и законови правомощия, които притежава, ако бъде избрана на позицията „омбудсман“. След представянето на кандидата председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека представи в резюме постъпилите становища и въпроси от неправителствени организации. Организациите, подкрепящи кандидатурата на доцент Ковачева, акцентират и върху изключителния ѝ принос за получаването от ООН на най-високия статут за институцията на Омбудсмана – статут „А“. Те считат, че тя е доказала, че притежава необходимите качества да бъде национален обществен защитник – компетентност и отдаденост в интерес на гражданите и техните права. Въпроси към кандидата са поставени от Фондация „Български център за нестопанско право“ по отношение на най-застрашените и уязвими групи в обществото, както и относно ролята на омбудсмана при прилагането на Конвенцията за правата на на хората с увреждания. Към кандидата за омбудсман бяха отправени въпроси и от народни представители. Въпросите бяха свързани с политиките, инициативите, основните инструменти и най-важните акценти в работата на омбудсмана, с практическото значение на получения от институцията международен статут изнесените работни места на институцията, с подхода към неправителствените организации, със защитата на правата на медицинските специалисти. Доцент Диана Ковачева отговори компетентно и задълбочено на всички поставени въпроси, като подчерта, че би надградила, тъй като наследява трима изключителни омбудсмани и нейна цел ще бъде по-скоро институциите да се приближат към гражданите, да покажат, че поемат ясни ангажименти, които след това омбудсманът да може да проверява и да наблюдава тяхното изпълнение. Ще продължи в усилието си да търси баланса между работата на институциите и правата на гражданите. Ще продължи да оказва влияние върху институциите както чрез натиск, така и чрез посредничество – мост, който се строи от двете страни. След приключване на изслушването председателят на Комисията заяви, че ще бъде внесен доклад от изслушването, към който ще се приложи и Проект на решение за избор на кандидата за омбудсман.“ Благодаря Ви за вниманието. Ако може да прочета и решението.

Ще Ви представя кандидатурата на доцент доктор Диана Ковачева, която е предложена от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ за кандидат за Омбудсман на Доцент доктор Диана Петрова Ковачева има дългогодишен професионален опит в сферата на защитата на правата на човека, включително като заместник-омбудсман, преподавател по международно и международно хуманитарно право, експерт на Съвета на Европа, министър на правосъдието и изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“. Доцент Ковачева отговаря на изискванията за заемане на длъжността Омбудсман на Република България, определени в чл. 9 от Закона за омбудсмана – за придобито висше образование, доказан опит в сферата на правата на човека и отговаря на условията за избор на народен представител. Наред с това тя притежава високи морални качества, които ѝ позволяват да изпълнява добросъвестно и всеотдайно функциите на обществен защитник, като проявява разбиране и съпричастност към жалбите на гражданите за техните нарушени права. Доцент Ковачева е завършила висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър по право“ в Юридическия факултет на Софийския университет, както и магистърска степен по международни отношения – „Право на Европейския съюз“, също от Софийския университет; степен „магистър по право на Европейския съюз“ от Университета Нанси II и Министерството на висшето образование и изследванията на Франция – 2008 г. От 2001-а до 2002 г. доцент Ковачева е работила като старши експерт в Министерството на правосъдието, от 2002-а до 2011 г. е била изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ в националното представителство на Международната антикорупционна организация „Трансперънси интернешънъл“ – България. В периода от ноември 2011-а до март 2013 г. доцент Ковачева е заемала длъжността „министър на правосъдието“, през 2014 г. е отличена с орден от кралицата на Обединеното кралство Елизабет II за работата ѝ в областта на върховенството на правото и правосъдието и противодействието на корупцията. Доцент Диана Ковачева е научен изследовател в Института за държавата и правото при Българската академия на науките от началото на професионалния си път, като е преминала последователно през всички научно-преподавателски степени. Тя е и преподавател в Софийския университет по право на Европейския съюз, международно хуманитарно право и международно публично право. Има и доста научни публикации в областта на международното право, международното хуманитарно право и правото на Европейския съюз. Притежава множество специализации по правата на човека, сред които от Женевската академия по международно хуманитарно право и права на човека, както и от редица други университети.

Тя участва активно в дейността на институцията, като приема граждани всяка седмица, изслушва лично жалбоподателите и ги консултира по техните жалби и сигнали. Има основен принос

и след полагане на клетва пред Народното събрание изпълнява тази длъжност. От парламентарната група на партия ГЕРБ считаме, че доцент Диана Петрова Ковачева притежава необходимите професионални и нравствени качества да бъде успешен омбудсман, който да продължи да работи за защита на основните права и свободи

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Ковачева, днес Вие ще получите

За да стигнете до нашата подкрепа и до нашия кредит на доверие, се убедихме при проведената среща с парламентарната група на Българската при Вашето изслушване в Комисията по вероизповеданията. Наред с това, за да достигнем до този кредит на доверие,

През този период от време направи добро впечатление именно Вашият стремеж за надпартийност и за експертност при решаване на възникващите проблеми и жалби. Наред с това, искаме да поставим пред Вас, на Вашето внимание и някои препоръки за бъдещата работа. Категорично ще държим на всичко това, което дотук изговорих, на експертността и надпартийността в следващия петгодишен период. Нека не забравяме, че при тази ротация – четвърта поред, Вие заявихте, че ще надградите всичко добро, което фактически досега отстоявахте. Във Вашата работа също препоръчваме, наред с всичко положително, което е поставено, нека обърнем внимание – включително сме готови да приемем и предложения за законодателни инициативи за скъсяване на дългия на дългия път за документация и администриране при проверката на сигнали, да може да го съкратим, да предложите варианти за съкращаване на този път, който досега се движеше от отделните министерства до Вашата институция, връщаше се след това обратно и се получаваха едни дълги, нескончаеми преследвания по трасето. Отново ще разчитаме на Вас при борбата с монополите – да сте единият от основните фактори в борбата с тях, защото действително това бе една добра практика, която наложихте. наложихте. Плюс във Вашата работа бяха, разбира се, и ограничаването на някои лоши практики при съдебните изпълнители, промените, които настъпиха при ограничаване на някои от таксите за банките, и така нататък. Още веднъж, в заключение искам да поставя на вниманието Ви, че нашата парламентарна група ще се включи в обсъжданията за заместник-председател на институцията и ще бъде много добър знак за цялото управляващо мнозинство и опозицията да достигнем до общо решение, което ще е работещо

Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Ще използвам времето, докато изчакваме колегите, да изчета още веднъж Проекта за решение, с който ни запозна господин Велчев.

Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря Ви за подкрепата и за доверието, което ми гласувахте. Такова доверие задължава. Такова доверие е знак и към хората, че омбудсманът се ползва с подкрепата на Народното събрание и има заявка за добро сътрудничество в нелеката задача за защита правата на човека. Тази година през месец април се навършиха 15 години от избора на първия обществен защитник на Република България. За мен е чест, че съм четвъртият омбудсман и поемам институцията от ярки професионалисти. Познавам добре работата на омбудсмана и мога да кажа, че тя не е лека, но да се защитават правата и свободите на гражданите си струва всяко усилие. Правата на човека са важно завоевание и трябва да бъдат отстоявани с ум, сърце и всеотдайност. Какво е важно за омбудсмана? Доверие, опит, съпричастност, почтеност, настойчивост и най-вече куражът да отстояваш справедливи каузи. Справедливостта, както и истината винаги намират своя път и Омбудсманът е сред тези институции, които са призвани да ускоряват този процес. Омбудсманът трябва да има нещо от ренесансовата вяра, че човекът е в центъра на вселената, от донкихотовския наивитет и вярата в доброто, но също така трябва да има здрав разум, професионален подход и съзнанието, че заема тази позиция, за да бъде полезен на хората. Омбудсманът никога не е бил просто пощенска кутия и никога няма да бъде последна спирка за неоправданите очаквания за справедливост на хората. Амбицията на моя екип и моята лична амбиция е да превърнем институцията на Омбудсмана от последната надежда на хората в тяхната първа реакция при нарушени права. Ангажирам се да бъда възможно най-близо до хората, до тези, чиито права са нарушени, и вратата ми винаги да бъде отворена за тях. Ангажирам се да съдействам институциите да бъдат по-близо до гражданите, да допринасям за спазване на баланса между техните правомощия и правата на хората. Ангажирам се защитата на основните права да съответства на всички международни и европейски стандарти и да използвам функциите си в интерес на хората. Залагам на открития диалог, на прозрачната работа, на активността, на настойчивостта и на неотклонната вяра, че правата на човека са най-висшата ценност. Аз няма да Ви убеждавам днес, че ще положа всички усилия да бъда добър омбудсман, но ще го показвам всеки ден в следващите пет години и с всичките си сили ще отстоявам правата и свободите на гражданите. Благодаря Ви за вниманието и за доверието. Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 15, ал. 1, т. 6 от Закона за омбудсмана депозирам оставката си като Заместник-омбудсман на Република България. квесторите, заповядайте да я входирате в Деловодството. Изчакайте тук, госпожо Ковачева. Уважаеми колеги, във връзка с избирането на госпожа Диана Ковачева за омбудсман и току-що подадената от нея оставка като заместник-омбудсман,

при подаване на оставка, като в този случай не се приема решение, а оставката се обявява от председателя на Народното събрание пред Народното събрание. и на основание чл. 15, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 6 от Закона за омбудсмана обявявам оставката на госпожа Диана Петрова Ковачева като заместник-омбудсман. Правомощията на госпожа Ковачева като заместник-омбудсман са прекратени от днес – 21 май 2020 г. С Решение на Народното събрание от днес госпожа Диана Ковачева е избрана за омбудсман съгласно чл. 12 от Закона за омбудсмана. Встъпването в длъжност като омбудсман става след полагане на клетва пред Народното събрание. Моля народните представители да се изправят за полагане на клетва.

да спазвам Конституцията и законите на страната, да защитавам правата на човека и основните свободи,

Благодаря на госпожа Ковачева. Да ѝ пожелаем успешна работа!

от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005,

и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО,

(ЕС) 2017/625, Закона за управление на агрохранителната верига, този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.“ им.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 6: „§ 6. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., 25а се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Официалният контрол и другите официални дейности върху земеделски продукти или храни по смисъла на Закона за храните, включително върху биологично произведени храни и продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007, както и върху употребата на защитени наименования за произход, защитени географски указания, наименования на храни с традиционно специфичен и употребата на незадължителния термин за качество „планински продукт“ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1151/2012, се осъществяват по реда на Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти

този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.“ 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) При осъществяване на официалния контрол по ал. 1 Българската агенция по безопасност на храните има правомощията по Закона за храните и Закона

„Чл. 63а. Официалният контрол и другите официални дейности върху посевния и посадъчния материал се осъществяват по реда на Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти

на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО

в чл. 45 се създава ал. 3: „(3) Официалният контрол и другите официални дейности по този закон, осъществявани от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и от органите на Българската агенция по безопасност на храните по Закона за ветеринарномедицинската дейност, се извършват по реда на Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005,

1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета,

а) алинея 1 се изменя така: „(1) Изпълнителната агенция по лозата и виното осъществява контрол по спазване изискванията на закона по отношение на производствения потенциал, гроздето, предназначено за производство на вино,

„(2) Изпълнителната агенция по лозата и виното осъществява контрола по ал. 1 в съответствие с изискванията на този закон, Закона за управление на агрохранителната верига, както и на: и на: 1. Регламент (БС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти

2. Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на

г.). 3. Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията от 17 октомври 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, ограниченията на употребата, измененията на спецификациите на продуктите, отмяната на закрилата и етикетирането и представянето

по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО)

от 26 февруари 2014 г. за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО)

(ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети държави, производствения потенциал

(ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации и уведомления и за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, измененията на спецификациите на продуктите, регистъра на защитените наименования, отмяната на закрилата и използването на символи, и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подходяща система за проверки г.). 9. Делегиран регламент (ЕС) 2019/934 на Комисията от 12 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на лозарските райони, където алкохолното съдържание може да бъде увеличено, разрешените енологични практики и ограниченията, приложими към производството и съхраняването на лозаро-винарските продукти, минималния съдържим процент алкохол във вторичните продукти и тяхното отстраняване, както и публикуването на досиетата на OIV г.). 10. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/935 на Комисията от 16 април 2019 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на методите на анализ за определяне на физичните, химичните и органолептичните характеристики на лозаро винарските продукти и уведомяването относно решенията на държавите членки по отношение на повишаването на естественото алкохолно съдържание г.).“ 2. Член 187 се изменя така: „Чл. 187. Министърът на икономиката осъществява контрол по отношение на производството и търговията на етиловия алкохол от земеделски произход,

По § 11 има предложение на народния представител Андриан Райков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 10.

В едногодишен срок от влизането в сила на закона министърът на вътрешните работи, министърът на правосъдието и министърът на отбраната осигуряват провеждането на обучение на съответните служители в специализираните звена по чл. 7, ал. 2, на които са възложени задачи по осъществяване на официален контрол.“

Министерският съвет, министърът на земеделието, храните и горите, министърът на здравеопазването, министърът на икономиката и министърът на околната среда и водите издават подзаконовите нормативни актове по прилагането му.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 13.

редакцията, която Комисията предлага за текстовете на параграфи от 6 до 13 включително, които получават съответна номерация на параграфи от 5 до 12 включително, тоест 6 става 5, 7 става 6 и така до 13, който става 12,

Моля, режим на гласуване

господата Атанас Атанасов – председател на Държавна агенция „Разузнаване“, Димитър Георгиев – председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, господин Велко Атанасов – директор на служба „Военна информация“, госпожа Таня Каракаш – директор на дирекция „Правнонормативна дейност“ – ДАНС,

Гласували 88 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 2. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в

приет на първо гласуване на 11.03.2020 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. В чл. 16, ал. 1, т. 5 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6: „§ 6. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 2: „(2) При изпълнение на дейности за нуждите на Агенцията, свързани с достъп до класифицирана информация – служебна тайна, могат да се прилагат допълнителни мерки за сигурност. Видът, условията

Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за наименованието на Закона; текста на вносителя за § 1, с предложенията за заместване в текста, направено от Комисията; текста на вносителя за § 2; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 3; текста на вносителя за § 4, с предложенията за заместване в текста, направени от Комисията; текста на вносителя за § 5, с предложенията за заместване, направени от Комисията;

Попов, § 4 ще се гласува отделно. Колеги, ще подложа на гласуване текстовете, които изброих, без текста на § 4.

В ал. 5 думите „определени за осъществяване на общественополезна дейност“ и запетаята преди тях се заличават. 2. Алинея 6 се отменя. 3. В ал. 7 думите „на държавния служител“ се заличават.“

отговарят на медицинските изисквания за годност за държавна служба в Агенцията;“ 2. Създават се нови ал. 3 и 4: „(3) Изключение от забраната по ал. 2 се допуска, когато квалификацията, знанията, уменията и опита на лицето представляват специфична експертиза за разузнавателната дейност на Агенцията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11: „§ 11. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „декларация за несъвместимост, имотно състояние и доходи, конфликт на интереси и членство в политическа партия“ се заменят с „декларации за несъвместимост и за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.

1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Информацията за данъчното облагане, социалното и здравното осигуряване на държавните служители и на служителите по трудово правоотношение, се предоставя на компетентните органи при условия и по ред, определени със съвместна инструкция на председателя на Агенцията,

редакцията, предложена от Комисията за текста на § 10; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 11; текста на вносителя за § 12, с предложението за заместване, направено от Комисията, както и предложението на Комисията за създаване на два нови параграфа 13 и 14, с текст съгласно Доклада на Комисията. Гласували

чл. 88 се създават ал. 3 и 4: „(3) Дисциплинарните наказания, с изключение на уволнението, могат да бъдат заличени предсрочно от органа по назначаването по предложение на непосредствения или по-горестоящия ръководител, ако е изтекла най-малко една втора от срока на наложеното наказание, считано от датата на запознаване със заповедта за налагане на наказанието, и държавният служител не е извършил други нарушения на служебната дисциплина. (4) Предсрочното Предсрочното заличаване се извършва със заповед, която се предоставя на служителя за запознаване и се прилага към служебното му дело.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 20: „§ 20. § 20: „§ 20. В чл. 90 се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 се създава т. 4: „4. когато му бъде отнет или отказан достъп до класифицирана информация, ако заеманата длъжност изисква такъв; в този случай отстраняването се извършва със заповед на председателя на Агенцията и продължава до влизането в сила или отмяната на акта, с който е отнет или отказан достъпът до класифицирана информация.“ 2. Създава се ал. ал. 5: „(5) При отмяна на акта, с който е отнет или отказан достъп до класифицирана информация, служителят, който е временно отстранен от длъжност, се възстановява и му се заплаща възнаграждението за периода на отстраняването. Възстановяването на длъжност и изплащането на дължимото възнаграждение се извършва със заповед на председателя на Агенцията.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 21: „§ 21.

създава се нова т. 6: „6. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 10-дневен срок;

в буква „д“ думите „заеманата длъжност на прикритие“ се заменят със „задълженията, възложени от Агенцията“; з) създава се нова т. 10: при несъответствие с изискванията за заемане на длъжността, ако служителят откаже да заеме друга предложена му длъжност или ако няма подходяща незаета длъжност;“

к) досегашната т. 11 става т. 13; л) досегашната т. 12 става т. 14 и в нея думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“; досегашната т. 13 става т. 15. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Служебното правоотношение на държавния служител може да бъде прекратено по инициатива на председателя на Агенцията срещу обезщетение в размер на не повече от 6-кратния размер на последното получено

Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за § 13, който става 15, с предложенията за заместване в текста от Комисията; текста на вносителя за § 14, който става 16 с предложените замествания от Комисията; текста на вносителя за § 15, който става 17 с предложения текст за заместване от Комисията; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 16, който става 18; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 17, който става 19; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 18, който става 20;

106 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 се създава изречение второ: „При невъзможност за запознаване на държавния служител със заповедта, препис от същата, несъдържащ класифицирана информация, се изпраща на постоянния му адрес с препоръчано писмо с обратна разписка.“ 2.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 25: „§ 25. чл. 108 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 и 2 думата „освобождаване“ се заменя с „прекратяване на служебното правоотношение“. 2. В ал. 4

Не виждам. Ще подложа на гласуване следните текстове: текста на вносителя за § 20, който става 22; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 21, който става 23; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 22, който става 24; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 23, който става 25,

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така: „Заключителни разпоредби“.

оправомощен от него съдия, за което се издава разпореждане за предоставяне на достъп до данните.“; б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „Разрешението по ал. 1“ се добавя „и 2“;

състава на контратерористичното звено се включват представители, определени от ръководителите на ДАНС, Държавна агенция „Разузнаване“, служба „Военна информация“ към министъра на отбраната, МВР, Агенция „Митници“ и главния прокурор.

предложението на Комисията за изменение наименованието на подразделението; предложението на Комисията за създаване на нов § 27 с текст по Доклада на Комисията; редакцията, предложена от Комисията

Предложението е прието. Моля, продължете. ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен на 15 октомври 2019 г. от Министерския съвет, за второ гласуване.

и за тежките горива, освен ако са доставени на територията на страната в промишлени опаковки с нетно тегло до 1 кг.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване наименованието на Закона, подкрепено от Комисията, както и редакцията, предложена от Комисията за текста на § 1. Гласували

а) в т. 2 след думата „търговски“ се добавя „и оперативни“; б) в т. 3 думите „нефт, газов кондензат, суровини за рафинериите, тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1“ се заменят с „енергийни продукти по приложение А,

„(2) Всички български и/или чуждестранни физически и юридически лица, регистрирани като търговци, както и техните клонове, които през предходната календарна година са извършвали на територията на страната дейности по внос и/или вътрешнообщностни пристигания пристигания на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и на тежки горива, както и дейности по производство и възлагане на производство на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и на тежки горива, изготвят и представят в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ежегодно до 15 февруари справка-декларация по образец за предходната календарна година с информация за: 1. произведените и/или продадените за потребление количества нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и тежки горива; 2. количествата нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и тежки горива, възложени за производство и/или преработка, както и за потребените от тях и/или продадените за потребление; количествата внесени, изнесени, доставени от вътрешнообщностни пристигания, както и тези напуснали територията на страната като вътрешнообщностни изпращания и/или предназначени за международни морски бункерни бункерни доставки на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и на тежки горива; 4. наличните количества енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива към 1 януари и към 31 декември; количествата нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от внос и вътрешнообщностни пристигания, предназначени за запаси за извънредни ситуации; 6. количествата нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от внос и вътрешнообщностни пристигания, продадени на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и предназначени за създаване и/или възстановяване на държавни резерви, военновременни запаси, ведомствени военновременни запаси, запаси за извънредни ситуации и целеви запаси от горива. (3) Агенция „Митници“ изготвя и представя в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ информация от митнически документи, включително регистрирани електронни административни документи, относно енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежките горива, попадащи в обхвата на глава 27 и глава 29 от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз от Регламент (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от

на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (OB, L 282/1 от 28 октомври 2011 г.), наричана по-нататък „Комбинираната номенклатура“. Информацията включва данни относно описанието на енергийните продукти, тяхното количество, държавата на изпращане и на получаване и се предоставя по кодове съобразно Комбинираната номенклатура, както следва: 1. ежемесечно до 15-о число за предходния календарен месец относно количествата осъществени внос и вътрешнообщностни пристигания на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива и за лицата, които са ги осъществили; ежегодно до 31 януари за предходната календарна година относно количествата осъществени внос, износ, международни морски бункерни доставки, вътрешнообщностни пристигания и вътрешнообщностни вътрешнообщностни изпращания на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива и за лицата, които са ги осъществили. (4) Министерството на енергетиката изготвя и представя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ежемесечно до 15-о число информация за предходния календарен месец за запасите от енергийни продукти по видове и количества, които са поддържани от енергийните предприятия по реда на чл. 85, ал. 1 и чл. 128 от Закона за енергетиката. (5) Националният статистически институт изготвя и представя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“: 1. ежемесечно до 30-о число на текущия месец информация относно докладваните на Евростат данни по видове и количества запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, включително търговски и оперативни запаси, създадени и поддържани на територията на страната и извън нея;

а) изчисления нетен внос и вътрешнообщностни пристигания на енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и на тежките горива в равностойност на нефт за предходната календарна година; б) използваната стойност за намаляване на сумата от нетния внос на суров нефт, газов кондензат и суровини за нефтените рафинерии, която може да е: аа) на сто, или бб) средното производство на нафта, или вв) действителното нетно потребление на нафта; в) изчисленото потребление по видове нефтопродукти в равностойност на нефт за предходната календарна година, като сума от агрегирания показател „брутни вътрешни доставки", определен в глава 3.2.2.11 от приложение В към Регламент (ЕО) № 1099/2008; г) списък на производителите на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 на територията на страната в съответствие със Закона за статистиката.“

„(1) Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ изготвя и представя ежемесечно на: 1. Националния статистически институт до 24-то число на текущия месец справка за нивата на създадените и поддържани запаси, както и за поддържаните оперативни запаси, за целите на докладване на Евростат; справката включва справката включва информация за видовете и количествата запаси, съхранявани на територията на Република България към последния ден на месеца, предшестващ предходния календарен месец, включително за сметка на други държави – членки на Европейския съюз, както и за национални запаси, съхранявани на територията на други държави – членки на Европейската комисия до 25-о число на текущия месец статистическа справка за количествата и вида целеви запаси, съхранявани на територията на Република България, в случай че поддържа такива запаси; справката се изготвя по категории нефтопродукти към последния ден на предходния календарен месец, като като в нея се посочват количеството и броят дни среднодневно потребление, както и информация за вида и количеството целеви запаси, съхранявани на територията на страната в полза на други държави – членки на Европейския съюз, и на съхраняваните на тяхна територия целеви запаси на Република

продължете,

установява и изчислява в равностойност на нефт участието на всички български и/или чуждестранни физически и юридически лица, както и техните клонове в среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания на енергийните продукти по приложение приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива, както и в среднодневното потребление на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 на територията на страната през предходната календарна година;“. 2. Създава се т. 7а: „7а. изчислява в процент дела на участието на всяко едно задължено лице спрямо общото участие на всички задължени лица в среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания или в среднодневното

думите „нефт и нефтопродукти“ се заменят с „енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и от тежки горива“.

Продължете със следващите два параграфа, господин Николов. § 6: „§ 6. Член 12 се изменя така: „Чл. 12. (1) Запасите за извънредни ситуации, които се създават и поддържат от задължените лица и от агенцията, се определят от председателя на агенцията ежегодно до 30 април с разпореждания за общите и индивидуалните нива на запасите по чл. 8, ал. 2, т. 2 и 3. Нивата на запасите се определят въз основа на предоставените данни за предходната календарна година по: 1.

за изчисляване на равностойността в нефт на среднодневното потребление на територията на страната и в съответствие с чл. 15 и чл. 22 22 . (2) Общото количество запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 съответства най-малко на по-голямата от двете величини: 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностни пристигания, от които 30 дни за агенцията, или 61 дни среднодневно потребление на територията на страната, от които 20 дни за агенцията.

6 и 7. (4) Нивата на запасите за извънредни ситуации на всяко задължено лице се определят пропорционално на участието му в общия нетен внос и вътрешнообщностни пристигания или в общото вътрешно потребление през предходната календарна година спрямо общото участие на всички задължени лица. случай че лице по смисъла на чл. 4, ал. 2 не предостави информация или предоставената информация не съответства на информацията, получена по чл. 4, ал. 3, ал. 5, т. 2, ал. 6 и 7, председателят на агенцията уведомява лицето с указание в 7-дневен срок от уведомяването да подготви допълнителна информация и доказателства за извършване на проверка. Председателят на агенцията определя нивата на запасите за извънредни ситуации в зависимост от резултатите от проверката, а в случай че тя не може да бъде осъществена – съобразно данните по чл. 4, ал. 2, 3, ал. 5, и 7. (5) При изчисляване нивата на запасите биогоривата и добавките се вземат предвид само ако вече са смесени със съответните нефтопродукти. (6) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната газов кондензат и други въглеводороди, се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на нефт. нефт. (7) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания и/или е реализирало продажби от производство или възлагане на производство на територията на страната на газ пропан,

е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната нефтозаводски газ, етан и олефини етан и олефини (включително пропилей), се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на газ пропан-бутан. (9) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната авиационен бензин, минерален терпентин и бензин със специална точка на кипене, ароматни съединения (бензол, толуол и ксилол), се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на автомобилни бензини. (10) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната гориво за реактивни двигатели от бензинов тип или друг вид керосин, се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на гориво за реактивни двигатели от керосинов тип. (11) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната смазочни масла (в т.ч. базови масла), битум, парафинови восъци, нефтен кокс,

тип. (11) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията продажби от производство или възлагане на производство на територията на страната на тежки горива, се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на котелни горива. (13) На всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове, което през предходната календарна година е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната суровини за рафинериите, се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на нефт.“ Господин Николов, предлагам засега да спрем дотук. Да помоля колегите наистина да бъдат по-тихи в залата, защото се получава едно надвикване и тук почти не се чува. По § 4, новият § 5, § 5 – има ли изказвания, колеги?

за прилагане на Закона за нормативните актове предлага да се оформи в отделни параграфи – 8 и 9. Комисията предлага да се създадат нови § 8 и § 9: „§ 8.

приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива в равностойност на нефт съобразно осъществените от тях дейности през предходната календарна година. (2) Участието на лицата по смисъла на чл. 4, ал. 2 в нетния внос и вътрешнообщностните пристигания на енергийните продукти по ал. 1 в равностойност на нефт се определя от сумата на собствените количества, получени на територията на страната през предходната календарна година, от: 1. вноса на енергийните продукти по ал. 1, намален с вноса на нафта; 2. вътрешнообщностните пристигания на енергийните продукти по ал. 1, намалени с вътрешнообщностните пристигания на нафта;

Полученото количество по ал. 2 се намалява със сумата на собствените количества през предходната календарна година: 1. за осъществяването на международни морски бункерни доставки на енергийните продукти по ал. 1 за мореплавателни съдове, напуснали територията на страната, намалени с количествата международни морски бункерни доставки на нафта; 2. за осъществяването на износ и/или вътрешнообщностни изпращания на енергийните продукти по ал. 1, намалени с количествата износ и/или вътрешнообщностни изпращания на нафта;

(4)Горивото в резервоарите на въздухоплавателни и пътни транспортни средства, които напускат територията на страната, и доставките на реактивно гориво за международни полети не се смятат за износ, вътрешнообщностни изпращания и бункерни доставки.

„б“. (6) Равностойността в нефт на количествата нефтопродукти по ал. 1, с изключение на нафта и изброените енергийни продукти по ал. 5 се изчислява чрез умножаването им с коефициент 1,065. 1,065. § 9. Член 15 се изменя така: „Чл. 15. (1) Участието на лицата по смисъла на чл. 4, ал. 2 в среднодневното потребление на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и на тежки горива на територията на страната се изчислява по видове и количества нефтопродукти в равностойност на нефт съобразно осъществените от тях дейности през предходната календарна година. (2) Участието на лицата по смисъла на чл. 4, ал. 2 в потреблението на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и на тежки горива през предходната календарна година се определя от сумата на собствените количества: 1. продадени за потребление в резултат на производство; 2. получени в резултат на договор за възлагане на производство и преработване, които са използвани от възложителя за собствени нужди и/или са продадени от него; 3. които са внесени при режим на внос с цел потребление за собствени нужди и/или за продажба; 4. получени от вътрешнообщностни пристигания с цел потребление за собствени нужди и/или за продажба; 5. от внос, вътрешнообщностни пристигания и производство, налични към 1 януари на предходната календарна година. (3) Количествата по ал. 2 се намаляват със сумата на собствените количества от внос, вътрешнообщностни пристигания и производство през предходната календарна година: 1. доставени за Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия или за въоръжени сили на други държави – членки на Европейския съюз, или на трети държави, или за международни организации, пребиваващи или преминаващи през територията на страната в съответствие с Конституцията на Република България и действащото законодателство; 2. за създаване, съхраняване и/или възстановяване на държавни резерви и военновременни запаси, създавани от агенцията, както и на ведомствени военновременни запаси, създавани от Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи; 3. за създаване, съхраняване и/или възстановяване на запаси за извънредни ситуации; 4. за създаване, съхраняване и/или възстановяване на целеви запаси от нефтопродукти; 5. за осъществяване на международни морски бункерни доставки на нефтопродукти за мореплавателни съдове, които напускат територията на страната; 6. за износ и/или вътрешнообщностни изпращания; 7. налични към 31 декември на предходната календарна година. (4)Горивото (4)Горивото в резервоарите на въздухоплавателни и пътни транспортни средства, които напускат територията на страната и доставките на реактивно гориво за международни полети не се смятат за износ, вътрешнообщностни изпращания и бункерни доставки. (5)

така: „(1) Задължените лица са длъжни ежегодно до 1 юли да създадат определените им нива на запаси за извънредни ситуации по видове и количества в съответствие с определеното им ниво по чл. 12, ал. 1.

предложение на народните представители Валентин Николов и Димитър Бойчев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 12: „§ 12.

1, т. 2 и/или 3 не може да надвишава 50 на сто от индивидуално определените нива на запаси за съответните категории нефтопродукти и нефт на задълженото лице.“ 3. Досегашните ал. 2 – 6 стават съответно ал. 3 – 7.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6, който става § 7: „§ 7.

съгласно техния действителен тонаж. (3) Нивата на запасите за извънредни ситуации от нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, определени въз основа на среднодневното потребление, може да бъдат създавани и съхранявани под формата на нефт единствено от производители и/или възложители на производство, като сумарното количество нефт трябва да бъде равно на количеството запас от нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, чиято замяна се иска. Замяната на нефтопродукти в нефт може да се прилага за: 1. не повече от 50 на сто от количеството на индивидуално определените запаси за извънредни ситуации от нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3; 2. сто на сто от количеството на индивидуално определените запаси за извънредни ситуации от нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1, т. 4. т. 4. (4)В случай че задължено лице се е възползвало от замяната по ал. 3, то има право на последваща замяна на вече създадените нива на запаси за извънредни ситуации от нефт под формата на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. като сумарното количество нефтопродукти трябва да бъде равно на количеството запас от нефт, чиято замяна се иска. (5)Нивата на запасите за извънредни ситуации от нефт, определени въз основа на среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания, може до 100 на сто да бъдат създавани и съхранявани под формата на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3, като сумарното количество нефтопродукти трябва да бъде равно на количеството запас от нефт, чиято замяна се иска. случай че задължено лице се е възползвало от замяната по ал. 5, то има право на последваща замяна на вече създадените нива на запаси за извънредни ситуации от нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3 под формата на нефт, като сумарното количество нефт трябва да бъде равно на количеството запас от нефтопродукти

са длъжни в първия работен ден, следващ деня на влагането на индивидуално определените им нива на запаси в складове, регистрирани по реда на чл. 38, да представят в агенцията производствена програма за преработване на нефта в нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и информация за сроковете за предоставянето на нефтопродукти за ползване в случаите по чл. 1, ал. 2. Задължените лица по изречение първо, които не са производители представят и копие на сключен договор с рафинерия за преработване в нефтопродукти по чл. 2, ал. 1. (8) Нивата на запасите за извънредни ситуации от газ пропан-бутан, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, може до 100 на сто да се създават и съхраняват и под формата на автомобилни бензини и/или гориво за дизелови двигатели, като сумарното количество трябва да бъде равно на количеството запас от газ пропан-бутан, чиято замяна се иска. (9) Нивата на запасите за извънредни ситуации от автомобилни бензини, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, може до 50 на сто да се създават и съхраняват и под формата на гориво за дизелови двигатели, като количеството трябва да бъде равно на количеството запас от автомобилни бензини, чиято замяна се иска. (10) Нивата на запасите за извънредни ситуации от гориво за дизелови двигатели, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, може до 50 на сто да се създават и съхраняват и под формата на автомобилни бензини, като количеството трябва да бъде равно на количеството запас от гориво за дизелови за дизелови двигатели, чиято замяна се иска. (11) Нивата на запасите за извънредни ситуации от котелно гориво, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, може до 100 на сто да се създават и съхраняват и под формата на газьоли, автомобилни бензини и/или гориво за дизелови двигатели, като количеството трябва да бъде равно на количеството запас от котелно гориво, чиято замяна се иска. (12) Нивата на запасите за извънредни ситуации от газьоли, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, може до 100 на сто да се създават и съхраняват и под формата на котелно гориво, като количеството трябва да бъде равно на количеството запас от газьоли, чиято замяна се иска. (13) Нивата на запасите за извънредни ситуации от газьоли, определени въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, може до 50 на сто да се създават и съхраняват и под формата на гориво за дизелови двигатели, като количеството трябва да бъде равно на количеството запас от газьоли, чиято замяна се иска. (14) Задължените лица, които искат замяна по реда на ал. 3 – 6 и ал. 8 – 13, подават в агенцията писмено искане не по късно от 10 юни на текущата календарна година. Мотивирано писмено искане може да бъде подадено и след срока по изречение първо, при наличие на обективни причини за това. Искането съдържа най-малко информация за вида и количеството запас, чиято замяна се иска,

което се определят видът, количеството и периодът, за който се издава разрешението. Председателят на агенцията издава мотивиран отказ за замяна, който подлежи на обжалване по реда на До окончателното произнасяне на съда задълженото лице е длъжно да поддържа запасите си в съответствие с последните определени от председателя на агенцията запаси.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Емил Симеонов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 15: „§ 15. Създава се чл. 21а: „Чл. 21а. (1) В случай на форсмажорни обстоятелства и необходимост от избягване или намаляване на риск от прекъсване на производствения процес, водещ до нарушаване на ритмичността на доставките на нефт и/или суровини за рафинериите, задължено лице, което е и съхранител на запаси или производител, може да извърши замяна по чл. 21, ал. 3 – 6 и ал. 8 – 13 без разрешение по чл. 21, ал. 15. Замяната е за срок до 10 календарни дни. деня на извършване на замяната по ал. 1 задълженото лице писмено уведомява председателя на агенцията по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги за предприетите действия и мотивите за тях. Към уведомлението се прилагат документи, доказващи форсмажорните обстоятелства, и документи, удостоверяващи създаването на запасите, които са предмет на замяната – уведомление за влагане и уведомление за изтегляне по чл. 36, ал. 2, копие на складов запис, документи, удостоверяващи качеството на продукта, който ще се съхранява. При наличие на система за непрекъснат контрол на наличностите в складовете за съхранение на запаси, в които се извършва замяната по ал. 1, задълженото лице е длъжно да предоставя ежедневно данни от тази система за периода на замяната. (3) Най-късно в деня, следващ изтичането на срока за замяната по ал. 1, задълженото лице привежда заменения запас в съответствие с последните му индивидуални нива на запаси, определени от председателя на агенцията. Обстоятелството по изречение първо се удостоверява пред председателя с уведомление за влагане и уведомление за изтегляне по чл. 36, ал. 2, копие на складов запис и документи, удостоверяващи качеството на продукта.“

По § 13 има предложение на народния представител Радостин Танев и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 17, като навсякъде в текста думата „енергийните“ се заменя с „енергийни“. По § 14 има предложение на народния представител Радостин Танев и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 18, като думата „енергийните“ се заменя с „енергийни“. Предложение на народните представители Валентин Николов и Димитър Бойчев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Емил Симеонов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се

за управление на агенцията, както и в съдови вместимости на други държави – членки на Европейския съюз, при условие че е отчетена физическата им наличност и достъпност. (2) Запасите по чл. 2 се застраховат за целия период на съхраняване,

Договорът за застраховка на запасите се сключва от задълженото лице или от съхранителя съгласно уговореното с договора по чл. 31, ал. 1, или от агенцията за собствени количества в складове, които са ѝ предоставени за управление, като освен определеното по Кодекса за застраховането съдържание включва вида и количеството на застрахования запас. Началото на периода на застрахователно покритие не може да е по късно от датата на влагане на запасите в складове, регистрирани по реда на чл. 38. В случай че срокът на застрахователното покритие изтича преди 30 юни на календарната година, следваща годината, в която е определено нивото на запасите, задълженото лице или съхранителят е длъжен да сключи нов договор за застраховка не по късно от 10 работни дни преди изтичане срока на предходния договор и да представи в агенцията заверено копие от него най късно в първия работен ден, следващ деня на застраховането, а за агенцията – съгласно сроковете ѝ за съхраняване.“ 2. В ал. 5 думите „Съдовите вместимости в петролните бази“ се заменят със „Складовете“. 3. Алинея 6 се изменя така: „(6) Агенцията е длъжна да разполага с документи, доказващи заплащането на акциза,

пирс по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните морски пътища и пристанищата на Република България), предназначени за преработка в рафинерия на задължено лице и които може да доведат до нарушаване на производствения процес, тези количества нефт се смятат за запаси за извънредни ситуации от същия вид и количество за срок до 5 календарни дни от деня на настъпване на форсмажорните обстоятелства. (9) При настъпване на обстоятелствата по ал. 8 задълженото лице незабавно писмено уведомява председателя на агенцията по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги за предприетите действия и мотивите за тях, както и за номера на склада и количеството нефт в него, за което еквивалентното количество в танкера ще се смята за запас за извънредни ситуации. Към уведомлението се прилагат документи, доказващи форсмажорните обстоятелства, и документи, удостоверяващи вида, количеството и качеството на нефта на борда на танкера, както и за извършен входящ митнически и граничен контрол от съответните органи на разтоварното пристанище. (10) Най-късно в деня след изтичането на срока по ал. 8 задълженото лице привежда запасите си по вид, количество и място на съхранение в съответствие с документите, удостоверяващи създаването и съхраняването им преди настъпването на форсмажорните обстоятелства.“ Предлагам да спрем дотук засега. Има ли изказвания по така представените параграфи, колеги? Не виждам.

По § 16 има предложение на народния представител Радостин Танев и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 21,

1099/2008 и тежки горива“.“ По § 19 има предложение на народния представител Радостин Танев и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 24. Предложение на народните представители Валентин Николов и Димитър Бойчев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Емил Симеонов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 25: „§ 25. Член 60 се изменя така: „Чл. 60. (1) На задължено лице, което не представи справка декларация в срока по чл. 4, ал. 1 или предостави невярна информация, се налага имуществена санкция в размер на 1000 лв. лв. (2) На лице, което не представи справка-декларация в срока по чл. 4, ал. 2 или предостави невярна информация в справка декларацията, се налага имуществена санкция от 2000 лв.“

на тон върху количествата несъздадени запаси. (2) На лице, което не изпълни задължение по чл. 17, ал. 2, чл. 24, ал. 4 – 6 или чл. 39, ал. 3, се налага имуществена санкция в размер на 500 лв. на тон върху количествата запаси, предмет на нарушението.“

Предложение на народния представител Емил Симеонов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя п предлага следната редакция на §

лв.“ 2. Създава се ал. 3: „(3) На лице, което не изпълни задължение по чл. 21а, ал. 2 или 3 в законоустановения срок, се налага имуществена санкция в размер на 2000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, се налага имуществена санкция в размер на 6000 лв.“

§ 17, 18 и 19, които стават съответно § 22, 23 и 24; нови параграфи 25, 26, 27 и 28